Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 851; Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske, prijedlog akta ste primili.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 obrazložiti ministrica graditeljstva i prostornog uređenja gospođa Anka Mrak-Taritaš. Izvolite ministrice. Hvala lijepo uvažena gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici u Hrvatskom saboru. Pred nama je Prijedlog zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. Ja moram priznati da, ovako, i to je jedan od zakona koji su se u našem ministarstvu radili vrlo intenzivno protekle 2 godine, vrlo, jedan zakon koji je tražio dosta specifičnih znanja, tražio je dosta razgovora sa razno raznim strukama. A o čemu je zapravo riječ? Hrvatska je jedina zemlja Europske unije koja nema reguliran način na koji se procjenjuju i nekretnine. Postoje i zemlje izvan Europske unije koje imaju to regulirano, imaju to definirano, vjerovali ili ne, čak jedna Albanija ima jedan takav zakon kojim to regulira. Hrvatska to nije imala i Hrvatska, mi smo napravili uredbu, uredba je bila na snazi jedno vrijeme, no međutim vi sami dobro znate da nešto što je zakon može se znatno drugačije definirati nego što je to kada je riječ o uredbi. O čemu je zapravo riječ? Mi smo svi svjedoci činjenice, ne jedanput da smo imali prilike vidjeti i u medijima a i prisustvovati situacijama gdje dva ili tri sudska vještaka procjenjuju nekretninu i procjenjuju ju na različiti način s time što metodologiju koju su koristili svaki put je bila u potpunosti ispravna. Kada ulazite u koja je, jedan je procijenio 1, jedan je procijenio 10, drugi je, treći je procijenio 15 i sve je u redu. I onda ostaje na razno razne načine da se definira što je od toga istina. Ne u mali broj slučajeva smo imali priliku vidjeti, ja neću spominjati koja je to cesta u pitanju da se zemljište za izgradnju jedne, dakle da se zemljište prodaje po jednoj cijeni a u času kada se zna da će doći izgradnja u konkretnom slučaju je bila riječ o cesti ili može biti nekakva druga infrastruktura da se isti čas to zemljište procjenjivalo po nekom drugom iznosu. Jednako tako smo bili i svjedoci kada je riječ o izvlaštenjima beskonačnih sudskih sporova u kojem su se tvrdili po kojem iznosu treba biti i provedeno izvlaštenje da ne kažem da je tu bilo i niz stvari i niz situacija kada je bilo i služnosti, kada je bilo pravo građenja da tu apsolutno su u neprilikama. Dakle ovaj zakon govori o neprilikama u kojima se nalazi pojedini privatni investitor i pokušava regulirati te odnose a još više se nalazi u neprilikama i dakle i javna poduzeća i dakle i kompletno ova struktura koja treba odlučiti o tome da treba platiti neko zemljište i onda se plati to zemljište i onda se iza toga godinama raspravlja o tome što i kako. Ovaj zakon po prvi put, zaista po prvi put na ovaj način, na ovom našem području i na ovoj našoj zemlji regulira što i kako i pod kojim uvjetima se procjenjuju nekretnine. Ovaj zakon smo mi imali u javnoj raspravi skoro jedno godinu dana, radili niz okruglih stolova, radili razgovor i sa gospodarskom strukom i sa sudskim vještacima i svima drugima da vidimo gdje bi i kako mogli doći. Ovim zakonom je definirano način kako se procjenjuju nekretnine. Definirane su tri metodologije. Definirana su tri načina procjena u kojim se kaže da se nekretnina, pod nekretninom tu tu podrazumijevamo dakle ne samo što je, mi to gledamo uvijek izgrađene zgrade, riječ o nekretnini je, i zemljišta. I tri su metode: poredbena, tržišna i prihodovna. Poredbena je kada radite uspoređenje, kada neku nekretninu uspoređujete sa već prodanom nekretninom na tom području, tržišna, to je odnos između neizgrađenih građevinskih i izgrađenih čestica. Kada jednu neizgrađenu prodajte koja je to cijena u odnosu kakva je bila izgrađena. A prihodovna metoda je recimo prodajete hotel, njegova građevinska vrijednost je, njegova poredbena vrijednost bi bila jedna druga ali ono što je njegova stvarna vrijednost je prihodovna vrijednost. Ovdje je rečeno da su to tri metode, da se odabire metoda, da nema kombinacije sve tri metode. Mi smo radili i određene analize koje su bile zaista i matematičke modele i vidjelo se da tu razlike mogu biti vrlo male i odnositi se zaista na vrlo male stvari i male razlike mogu biti. Ovo što ovaj zakon govori, govori o nečem što se zovu e-nekretnine. I sada kada vi kažete e-nekretnine u ovoj poplavi e-građana, e-dozvola, što znači e-nekretnine? E-nekretnine znači sljedeće, da će biti program i ja moram priznati da mi već bez obzira na sve ovo otprilike već dogovaramo i gledamo što bi se i kako moglo napraviti i znamo da će se to moći isporučiti u nekoliko faza, dakle kompjuterski program dostupan svim građanima Republike Hrvatske kao što su naše sve stvari dostupne gdje će se određivati cjenovni blokovi. I sada što to konkretno znači? To vam znači da recimo imati ćete cjenovni blok u gradu Zagrebu omeđen sa četiri ulice i tu ćete u e-nekretnini imati podatak da je u tom kvartu prodan stan koji je na trećem katu površine 100 kvadrata, komunalne opremljenosti način takav, uređenost je takva za taj i taj iznos. To drugim riječima znači da ćete moći poredbenom metodom kada će biti prodaja nekakvog sličnog stana moći i to utvrditi i vidjeti kako i što činiti za ostalo. Jednako tako će biti pokazatelj da je prodano poljoprivredno zemljište te i te kvalitete, tu i tu, po toj i toj cijeni i moći ćete onda temeljem tog podatka činiti i sve drugo. Prvo faza … portala koji se zove e-nekretnine, ako se počne vrlo brzo raditi, a nema razloga da ne, zaista već može krajem godine biti vidljiv i to nam je za pravo osnov za daljnji rad i za daljnji rad po ovom zakonu. Ovaj zakon definira što je procijenjeni elaborat, kako on to treba graditi, no međutim kad idete po svim glavama ovog zakona onda vidite da se on odnosi ne samo na opće procjene nekretnina nego govori i procjene, kako se može procjenjivati vrijednosti prava građenja, zatim služnost, zatim poslužne nekretnine i niz drugih. Jednako tako ovaj zakon je dao osnov da se može donijeti uredba za masovnu procjenu nekretnina. Masovna procjena nekretnina i metodologija koja se tu koristi je potrebna za uvođenje poreza na nekretnine gdje imate mogućnost masovne procjene nekretnine jer je to jedan od razloga da bi se mogao porez na nekretnine uvesti. Iz zakona je vidljivo da u ovom zakonu i provedbi zakona i u svim elementima je aktivno sudjelovanje zajedno s Poreznom upravom, svi će kupoprodajni ugovori osim uobičajenog načina gdje treba biti dostavljeni i za potrebe uspostave e-nekretnina, da ne bi opterećivali proračune pojedinih županija i gradova, e-nekretnine uspostavlja ministarstvo, portal je koji je dostupan svima, a kojima će onda pojedini gradovi i pojedine županije upravljati na način na koji to oni ocijene da im je potrebno i koje im je korisno i ja se nadam da će tokom vremena zaista to i napraviti. Dakle prilika je da po prvi put za područje Republike Hrvatske imamo Zakon o procjeni nekretnina, da imamo definiranu metodologiju, da imamo definirane uvjete, da imamo definirane načine i da probamo tako raditi. O tome da li u ovom zakonu treba još neke stvari izdefinirati malo drugačije, malo izregulirat jače ili malo možda ne, to će pokazati vrijeme. Mi jednostavno moramo imati mogućnost po tome raditi, napraviti e-nekretnine, imati procjenu svojih nekretnina jer to nam je osnov za sve druge zakone koji koji govori o upravljanju prostorom, a i u niz drugih elemenata. Hvala vam najljepša. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Repliku ima kolegica Nevenka Bečić. Hvala lijepa. Poštovana ministrice, zanimalo bi me vaše stručno mišljenje a vezano za primjenu Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina i pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina u sljedećem Naime, predmet izvlaštenja se izvlašćuje uz primjenu starog Zakona o izvlaštenju koji je bio na snazi do sredine prošle godine. Procjena predmeta izvlaštenja se vršila nakon stupanja na snagu uredbe i pravilnika o metodama procjene. Da li je procjenitelj bio u obvezi primijeniti uredbu ili pravilnik jer izvlaštenje se ne radi po novom Zakonu o izvlaštenju nego po starom ili nije. To je jedna dvojba koja se pojavljuje u situacijama i predmetima izvlaštenja i zato bih molila vaše stručno mišljenje vezano za predmetni slučaj. I molila bih vas ukoliko možete da mi date informaciju, a za nju su me zamolili moji sugrađani, da li će biti u saborskoj proceduri izmjene i dopune Zakona o najmu stanova budući da ste u siječnju najavili da

tu je kolegica pravnik, mi bi vam mogli odgovoriti, treba u prijelaznim i završnim odredbama Zakona o izvlaštenju vidjeti što se primjenjuje i kako se primjenjuje i to je osnov. Prema tome u tom dijelu treba vidjeti, zaista vidjeti ljude koji se bave izvlaštenjem i koji su radili taj zakon. Ali ova druga tema, dakle to je tema koja se cijelo vrijeme, ja sam to pitanje dobila i od novinara u ponedjeljak u Splitu, dakle mi imamo presude suda u Strassbourgu, temeljem tog smo dali hodogram. Taj hodogram kaže do kraja ovog polugodišta da će biti u javnoj raspravi izmjena i dopuna zakona. izmjena i dopuna zakona će biti u javnoj raspravi objavljena na našim web stranicama ministarstva. To drugim riječima znači nas obvezuje budući da su dosta velike promjene da to idemo kroz ponovljenu javnu raspravu sa našim građanima u trajanju od minimum 15 dana. I na vaše jedno pitanje koje je bio ovdje u Saboru ja sam isto tako odgovorila pa koristim i ovu priliku da odgovorim. Na web stranicama ministarstva će biti ponovljena javna rasprava na izmjene i dopune Zakona o najmu stanova. Goran Marić, replika.

mnogo ljudi sudjelovalo u izradi tog zakona, ali niste nam rekli jesu li sudjelovali Hrvatsko društvo procjenitelja i Hrvatsko društvo sudskih vještaka i kakvo je njihovo mišljenje o ovom zakonu. Ako je ovo iznimno važan zakon, a je jer ste i sami naveli da se procjenjuje ista nekretnina, imamo slučaj 2,5 milijuna kuna i 34 milijuna kuna, ista nekretnina, a tržište je ne može uopće prodati. Kako je moguće da se onda ishitreno donosi ovakav zakon, zašto ne ide ovakav zakon u dva čitanja? Kako može se zakon uopće kvalitetan napraviti kad ste ga dostavili i po hitnom postupku ga izglasao? Kako je moguće koristiti jednu od te tri metode koje vi spominjete u zakonu, jedna je ta poredbena metoda kad nema uopće baze podataka i koliko će vremena trebati da se ona uspostavi. To što različito sudski vještaci procjenjuju to je zato što nema kriterija za procjenitelje kao što ni ovaj zakon ne predviđa kriterije. Jer ako profesor opće narodne obrane i društvene samozaštite može biti i to po nalogu suda izvanredno, a to zakon ne eliminira onda ćemo mi i dalje imati iste takve. Ako jedan sa srednjom stručnom spremom fakultetska se obveza uopće ne predviđa za procjenitelja. Ovo je, mislim da smo u području potpuno mračnom što se tiče procjenjivanja … …/Upadica Zgrebec: Vrijeme./… … ali da ovaj, prijedlog ovakvog zakona neće riješiti ništa po pitanju lošeg procjenjivanja nekretnina.

Svi mi imamo različiti životni put i različite stvari. Ja imam jednu stvar, a to je da uvođenje reda vam je uvijek vrlo, vrlo teško. I kad hoćete uvoditi red u bilo koji resor onda se svi zalažu za red, ali u nekom drugom i negdje prije, a tek onda kod njih. Dakle, sudski vještaci. Sudski vještaci se imenuju sukladno jednom drugom zakonu i sudski vještaci su bili ti kojima bi ovaj zakon trebao olakšati posao i omogućiti da ih puno jednostavnije radi, ali vidite da su pisali vama, pisali su nama. Mi smo odradili niz, niz sastanaka. I onda se na sastanku uredno možete i razumjeti i dogovoriti i vidjeti i metodologiju. Vidjeli ste iz obrazloženja koje mi koristimo, koristimo metodologiju koja se već negdje koristila. I mi je ne koristimo prvi put. Nije ovo da smo mi sad bili tako jako pametni i izmislili. Mi se u svom zakonodavstvu kad je riječ o oblasti kojoj sam ja na čelu to je graditeljstvo i prostorno uređenje uvijek vežem uz zakonodavstvo germanskog govornog područja. To znači austrijsko i njemačko. Tamo to postoji dugi, dugi niz godina. I mi smo gledali što bi bilo primjenjivo u odnosu na Hrvatsku i to smo odlučili koristiti. Jednako tako smo radili i nekoliko proba i nekoliko kupoprodajnih ugovora smo vidjeli što bi to značilo, što bi to značilo podaci iz njih. Zaista, ovo je po prvi put donosimo zakon. Mi smo se odlučili i to i u obrazloženju smo se i naveli koji zakoni koje smo koristili i iskustva, metodologije i sve ostalo. I mislim da smo spremni s takvim jednim zakonom, spremni napraviti projekt koji se zove e-nekretnine koji će o svemu ovom o čemu postoji dvojba sudskih vještaka zaista i biti. No međutim, treba biti dobra volja svih nas koji tu djelujemo da to I za kraj zaista kad nekom uvedete, uvedete nekakve nove stvari on je automatski protiv. Ali hajdemo raditi pa vidjeti gdje smo zaista. Poštovana potpredsjednice, uvažena ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo je na svojoj 46. sjednici održanoj 10. lipnja raspravio ovaj Prijedlog zakona o procjeni vrijednosti nekretnina kao matično radno tijelo. Članovi odbora podržali su prijedlog i uređenje osnovnih pojmova iz područja procjene vrijednosti nekretnina pri čemu se određuju procjenitelj, sastav i nadležnosti procjeniteljskog povjerenstva, visokog procjeniteljskog povjerenstva, te nadležnosti upravnih tijela županija, grada Zagreba i velikih gradova. Konstatirano je da se na dobar način određuju metode i način procjenjivanja vrijednosti nekretnina, vrednovanje, način procjenjivanja iznosa naknade za izvlaštene nekretnine, prikupljanje, evidentiranje, evaluacija i podaci o vrijednosti nekretnine za područja Republike Hrvatske neovisno o vlasniku nekretnine. Naglašene su pozitivne posljedice koje će proizići iz primjene zakona s obzirom na njegov cilj učinkovitog upravljanja i raspolaganja nekretninama što podrazumijeva poznavanje vrijednosti nekretnina bilo da se radi o nekretninama kao pasivnom gospodarskom potencijalu ili se nekretnine, s nekretninama aktivno raspolaže, te da je posebna važnost ovog zakona kad se obavlja promet nekretnina, zaloga, prilikom osiguranja imovine ili razvrgnuća suvlasničkih zajednica, te ulaganje u povećanje vrijednosti nekretnine, opterećenja ili umanjenja vrijednosti nekretnina koja je u posjedu. Dakle, nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno zauzeo stav da se predloži Hrvatskom saboru donošenje Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala i vama. Otvaram raspravu. U ime Kluba nezavisnih ljevičara kolega Slavko Linić. Hvala vam Mislim da je vrijedno za pohvaliti napore ministarstva da napokon reguliramo jedno područje koje do sada nije bilo regulirano i koje je izazivalo dosta, dosta problema. Prije svega probleme u naplati poreza jer je dugo vremena zbog toga što nismo imali procjene uvijek trajao sukob Ministarstva financija i bilo bilo kojeg građanina bilo koje tvrtke oko toga što je vrijednost nekretnine koja je bila u prometu i koji je porez koji treba platiti. Čini mi se da su mogu slobodno reći stotine milijuna kuna nenaplaćenog poreza jer je dobar dio tih sukoba završio u zastarama, jer čak ni ubrzani postupci kroz dva ja ja bih rekao van sudska postupka nisu davali rješenje. Pa kad se još došlo na upravno sudovanje jednostavno je država ostala zakinuta. Istina nešto promjenama Zakona o porezu nastojali smo to umanjiti. Da ne govorimo o ogromnim problemima koje imamo u kupnji i prodaji nekretnina lokalnih jedinica jer uvijek postoje političke tenzije pa ja bih rekao i uplitanje organa progona oko toga što je ili nije stvarna vrijednost. I naravno dolazimo do toga da pokušaji 2014. godine ministarstva da uredbom i pravilnicima pokuša unijeti više reda opet nije dalo značajnog rezultata pa imamo sada zakon. A zašto nije dalo? Jer jedini koji jesu ovlašteni bili, a to su sudski procjenitelji toliko su se razlikovali. A ne samo to nego vidimo da nisu ni poštivali pravilnikom koji nije odredio metodu procjena što je opet ja bih rekao problem uredbe koja ih nije mogla sankcionirati za nepoštivanje propisa u RH, a zamislite imate sudske vještake, znači imaju posebno odobrenje za takav rad. Znači, pitamo se u kojoj to mi zemlji živimo kad upravo oni koji bi najviše trebali poštivati propise su razlog da moramo i zakonski definirati njihovu odgovornost i sankcije prema njima da bi imali nešto više reda u ovoj materiji. Prema tome, 2015. što utvrđujemo? Prvo najveći problem u Hrvatskoj da potpis nekretnina nemamo. Da u biti mi nismo 2015. godine došli do stvarnog popisa niti nekretnine, vrijednosti nekretnine niti vlasnika nekretnine. niti vlasnika nekretnine. Što to pokazuje? Pokazuje da smo 15 godina, izvinjavam se 25 godina, iako smo prošli tranzicijski period od socijalističke privrede prema …/Govornik se ne razumije./… iako smo promijenili sustav u 25 godina mi robujemo komunalnoj naknadi koja je inače čisti socijalistički ja bih rekao relikt kako oporezovati društvenu imovinu. I mi smo to 25 godina zadržali u kapitalizmu, tržnoj ekonomiji, u modernoj Hrvatskoj. Mi komunalni sustav i prihode jedinice lokalne samouprave zadržavamo na socijalističkom prihodu. I to je bio razlog da nas nije bilo ni briga koja je vrijednost nekretnine, da nas nije bilo briga metoda utvrđivanja nekretnine. A ono što je nažalost još i rezultat lošeg rada pravosuđa nemamo riješene katastarske i gruntovne knjige. 25 godina čovjek bi rekao sve je moguće riješiti. Mi temeljne stvari nismo riješili, temeljne. To su temeljne stvari koje smo ipak trebali riješiti. Moram priznati da smo imali ogromne to imaju kvalitetno riješeno i ne se stalno izvlačiti da je to neprovodivo. Zato velim da ovakav prijedlog zakona zaista je hvale vrijedan od strane ministarstva koje u svemu tome pokušavaju načiniti prve korake. Vidimo da zaista ministarstvo radi više od godinu dana na tome jer je već u ovoj godini planirana su sredstva u državnom proračunu za financiranje i imovine, za financiranje i pojedinih povjerenstva koja trebaju djelovati da bi uveli nešto više reda. I naravno koliko god su i u onim projekcijama planiranje za 2016. i 2017. nešto manji iznosi evidentno ako pristupimo ovom zakonu i ako ozbiljno prionemo tom poslu da će stvarni proračuni za iduće godine značiti značiti i više sredstava. Prema tome na vrijeme se znalo da itekako treba imati potrebna sredstva za provodbe ove novine u RH. Što smatram da je dobro u ovom zakonu? Dobro je to da idemo na povjerenstva, povjerenstva koja neće povećati broj zaposlenih. To su ljudi koji sada rade u županijama, u velikim gradovima, u ministarstvima koji će imati posebne ovlasti i tog trenutka mi imamo jedno centralno tijelo i 21 ja bih rekao organizaciju županijskih povjerenstava koja su dužna baviti se koordinacijom, objavom podataka, nadzorom itd. kad je u pitanju ujednačavanje metode i provedbe ovog zakona. I zato sam optimista da sada kada postavljamo upravni sustav u ovaj sistem koji dosada nije postojao to je određena novina koja nam može značiti veću kvalitetu. Prije svega da ćemo imati te baze, da ćemo imati izrađeno, čak vidim i dosta opmistični datum čini mi se 6 mjeseci, 170 dana je predviđeno da bi morali već imati značajnu bazu o procjenama nekretnine. Osnovni strah koji nam se može pojaviti jer dočim je upravni sustav da li nam to može značiti otezanje postupaka? Znači, nama je uvijek problem da li uprava koliko god može donijeti svoju korist sa ujednačavanjem i ja bih rekao statistikom ili bazama podataka oteže postupak i produljuje postupak koji je potreban. To nažalost nismo riješili u ovom zakonu što bi možda trebalo pa se očekuje da će to ipak riješiti ministrica u pravilniku. Koliko god će biti metoda ali moramo shvatiti da smo poznati po tome da su nam postupci predugi, da otežemo i ugrožavamo ja bih rekao i pokretanje investicija, odvijanje investicija, poslovnih procesa. I mi samo ne smijemo dozvoliti da nam se sa ovim zakonom oduži taj postupak. Mi ga jednostavno moramo skratiti i održati na ovome što imamo sada. To je nešto što možda je nedostatak jer smo ipak te rokove mogli naznačiti jer je to itekako važno da naznačimo te rokove. Drugo, da li je dovoljna sankcija jel ide na ono što su slabosti, slabosti su sudski procjenitelji. Vidimo da i nadalje sustav počiva na sudskim procjeniteljima, to nismo promijenili. E sad se pitam da li su kaznene sankcije od 3 do 6 mjeseci i od 6 do 12 12 mjeseci dovoljne ili bi trebalo i oduzimanje ovlaštenja za ponovljene ja bi rekao neprovođenje zakona ili nezakonite radnje? Čini mi se ako u uvodu stoji da su procjenitelji ti koji su nas natjerali da ubrzamo sa postupkom zakona da su možda sankcije prema neodgovornima u zaštiti onih koji su odgovorni budu i malo žešće. Znači samo je to pitanje ali mi procjenitelje očito nismo odlučili mijenjati, zadržavamo se i nadalje na sudskim procjeniteljima što je i prihvatljivo, to je njihov zanat, oni su dovoljno u struci i ono što je možemo. Vidimo da su ostavljene tri metode procjena, znači uporedba tržišna i naravno prihodovna ili rashodovna. Po meni prihvatljivo s time da moramo biti načisto da te tri, ne znam koliko bi se složio sa gospođom ministricom koja je rekla da su mali razlike. To mogu biti jako velike razlike. vi kad gledate neki objekt i prodaju nekog objekta je jedno, a kad gledate prihode ona te prihode ostvaruju zaposleni. Znači uvijek je pitanje da li na prihodovnoj strani je ipak procjena daleko manja jel tamo netko radi, ostvaruje prihode, može loše prihode ostvarivat. Znači to su ipak metode za koje moramo shvatiti da su itekako različite. Mogu davati različite metode i zato je pravilnik taj koji mora definirati kad se primjenjuje koja metoda, jel veliko nema prelamanja, nema nekakvog korigiranja jedne metode sa drugom, odabira se jedna od tih metoda. U zakonu mi nemamo i vrlo jasno definirano kad se koja metoda i zato pravilnik koji se nadam da ćemo gledat za dva mjeseca zaista mora biti vrlo jasan u tome kad se koja metoda primjenjuje. tada zaista može biti vrlo malih razlika kad gledamo regionalno i još sa korekcijama povjerenstva mislim da ćemo u tom djelu uspjet korigirat. Ono što se nadam to je samo da prvi članak ili izvinjavam se to je članak 4.koji daje pojedine pojmove da ne stvaraju pojedine zabune kod naših ljudi jel ovdje ste postavili pojmove koji mogu značiti definiciju. Pa evo već me kolega pitao imamo u kući tri apartmana šta to nije kuća, jel imam apartmane. Znači tu su toliki definirani pojmovi da vam ja upitno da li ti pojmovi baš tako stoje i kako će se onda kruto primjenjivati. Jel očito da kuća sa tri apartmana je poslovni prostor jer ovdje su navedeni da to moraju biti dva stana, a ne apartmani. Znači ja bi vas molio da zaista još jedanput analizirate pojmove koje ste ovdje samo nabrojili a niste ih razradili u zakonu, prema tome da to ne izazove sada opet pomutnju kod građana koji kad ovo čitaju će se pitat o čemu se radi. Jel znate da procjena apartmana ili kuće za poreznu upravo može značiti puno toga, tako da bi molio da možda malo ove pojmove još jedanput razradite. I ono što sam htio reći, dobra namjera a to je masovna procjena vrijednosti nekretnine radi poreza na nekretnine ovdje je samo naznačena. Znači ministarstvo koje je zaista smatra da moramo napokon imati masovnu procjenu nekretnina a ovdje je u biti samo ja bi rekao uvod u zakon koji mora biti Zakon o posebnoj masovnoj procjeni da bi zaista mogli pristupit promjeni našeg sustava. Ne može financiranje jedinica lokalne samouprave živjeti na komunalnoj naknadi jer je komunalna naknada davanje po osnovu društvenog vlasništva a ne po osnovu tržišnih vrijednosti nekretnina. I porez na nekretnine nije problem, porez na nekretnine ako ju čovjek koristi može biti manja od komunalne naknade, ali evidentno da porez na nekretnine mora biti velik ako netko ne živi, ne radi i ne koristi nekretninu i to je funkcija poreza. Porez mora tjerati svakoga da svoje novce, svoju imovinu stavi u funkciju i tako ćemo čuvati radna mjesta. I svi oni koji se opiru porezu na nekretnine ne razumiju što je porez. 2012.je prijedlog zakona bio gotov, porez je trebao biti manji u svim gradovima, općinama ako se stanuje i ako se radi u poslovnim prostorima. Ali komunalna naknada vam oslobađa one koji ne rade i koji su zatvorili svoje tvornice i imaju tu imovinu i ne plaćaju obaveze. Ali po Zakonu o porezu na nekretnine plaćali bi velike naknade. Mnoge tvornice bi danas imale radnike a ne bi bile zatvorene. Zato cijenim napor ministarstva koji eto gura sve one koji ne shvaćaju da nema više mjesta komunalnoj naknadi i da moramo naš hrvatski sustav prilagoditi europskom sustavu a to znači porezu na nekretnine koji mora biti velik ako nekretnina nije u funkciji, ako nekretnina je dio bogatstva koji nije stavljen u funkciju rada.

Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvažene kolegice zastupnice i zastupnici, cijenjena ministrice, zamjenice. Dakle puno je toga već rečeno i zaista ovim zakonom se prvenstveno postavljaju temelji za izgradnju sustava pouzdanih standarda vrednovanja nekretnina i osim toga primjene tih standarda od ovlaštenih osoba, što isto nije najmanji najmanji problem u cijeloj priči. U skladu je i sa direktivom o ugovorima o potrošačkim kreditima i čuli smo to već ova je do sada problematika bila regulirana uredbom i pravilnikom koji nisu dali željene rezultate. I zaista je kolega Linić o tome govorio, zaista je to ludo na neki način da mi imamo problem da sudski vještaci ne rade svoj posao i ne pridržavaju se propisa, a da nemamo sankciji i onda ne možemo ništa po tom pitanju u pravom smislu napraviti. Ovim zakonom uvodi se ono što do sada nismo imali cjelovit sustav prikupljanja evaluacije podataka to je njegova temeljna prednost, procjeniteljska povjerenstva u županijama, velikim gradovima i E-nekretnine informacijski sustav koji je tehnološka baza i uvjet uvjet preduvjet uopće funkcioniranja cijele ove priče. Ono što želim posebno naglasiti u raspravu o ovom zakonu je da je ovo zakon koji po svojoj prirodi predviđa sudjelovanje velikog broja raznih dionika na raznim razinama uprave u RH. Ali, ali i to je ono što je posebno važno, predlagatelj ovdje došao sa zakonom koji prebacuje teret posla prvenstveno na druge ili u većoj mjeri na druge. Ministarstvo zadržava važnu i značajnu ulogu u koordinaciji i izgradnji tog sustava, ministarstvo uspostavlja i održava sustav E-nekretnine i koji će biti dostupan i koji je koliko čujem već u izradi, izrađuje početno stanje planova približnih vrijednosti, preuzima podatke o realiziranim kupoprodajama nekretnina od porezne uprave, jednom godišnje izdavat će pregled o tržištu nekretnina u RH s pregledom približnih vrijednosti i provodit će edukaciju članova povjerenstava i službenika upravnih tijela i naravno provodit će nadzor. To naglašavam da ne bi bilo zabuna i pogrešnih interpretacija oko ovih visokostručnih poslova koje u ovom procesu treba odraditi. Ono što će na sebe morati preuzeti jedinice lokalne i regionalne samouprave su operativno-tehnički i administrativni poslovi vođenja zbirki kupoprodajnih cijena prvenstveno, a stručne poslove obavljaju neki drugi. I to je važno istaknuti jer se već čulo primjedbi, a i u kontekstu onoga opet o čemu je kolega Linić govorio oko toga da mi stalno usporavamo i da nama administracija sa svih razina usporava postupke i procese. Važno je istaknuti da poslove koji se ovim zakonom prebacuju na lokalnu i regionalnu samoupravu su uglavnom operativno-tehnički i usprkos prigovorima koji su se tu pojavljivali ne pretpostavljaju visoka stručna znanja, nova zapošljavanja, nove kvalifikacije i novi teret za sve njih. Ono što je možda zanimljivo za širu javnost je uopće u osnovnim crtama kako će se procjenjivati nekretnine, dakle osnovica za vrednovanje nekretnine je njezina tržišna vrijednost, a procjena vrijednosti izrađuje se na temelju općih vrijednosnih odnosa na tržištu nekretnina na dan vrednovanja i stanja nekretnine. Tri su metode koje su već više puta spomenute, međutim ono što je zanimljivo je da poredbena metoda se uglavnom koristi za procjenu zemljišta i jednog dijela kuća, stanova, garaža, parkirališta i poslovnih prostora. Prihodovna metoda uglavnom se primjenjuje na procjenu nekretnina čija svrha je gospodarska djelatnost i stvaranje prihoda, a troškovna metoda prvenstveno za procjenu nekretnina javne namjene, te jednog dijela obiteljskih kuća koje prema svojim obilježjima specifičnim nisu usporedive. S time naravno da zakon regulira i cijeli niz onih drugih ajmo uvjetno reći ne toliko općih slučajeva, dakle to je i procjena vrijednosti prava građana i procjena vrijednosti pravoslužnosti i naknade za služnost vodova, prava stanovanja, prava plodova uživanja, čak i prekoračenje međe građenjem površine javne namjene i procjenu naknade za izvlaštenje nekretnine što je isto vrlo važno i u tom smislu treba naglasiti da je zakon odnosno da je ovaj prijedlog zakona potpuno usklađen sa odredbama Zakona o izvlaštenju. I tu je onda taj članak o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina, radi se o specifičnoj vrsti procjene parametri su drugačiji, prilagođene su tržišne vrijednosti. vrijednosti. Ta mogućnost je naznačena, dobro da je naznačena. Mi imamo odnosno svi mi koji ili svi oni od nas koji su u izvršnoj vlasti u državnoj u državnoj ili javnoj upravi imaju obvezu pripremiti sustav na mogućnosti koje su pred nama, a ja naravno kao HNS-ovac moram reći da je po mom mišljenju dobro da je samo naznačena za sada ta mogućnost, ali slažem se da je ipak dobro da je naznačena što se poreza na nekretnine tiče. Za procjenu vrijednosti koriste se kupoprodajne cijene, najamnine, zakupnine, troškovi gospodarenja,obilježja nekretnine s time da je uvjet da nijedna od tih karakteristika nije bila pod nekim utjecajem neuobičajenih ili osobnih okolnosti zbog kojih onda nije relevantna za procjenu vrijednosti. Nadzor nad cijelim procesom provodit će ministarstvo. I ono što je još važno pri kraju reći da je dobro da prekršajne odredbe ne stupaju na snagu zajedno sa ostatkom zakona kako bi se osigurao neki razuman rok za izgradnju i početak funkcioniranja tog sustava. I ono što je za građane možda važna informacija ako se oko toga pojavljuju pitanja ovog zakona će se morati pridržavati i banke. Ovaj prijedlog je apsolutni doprinos pravnoj sigurnosti u RH kako vlasnika, tako investitora. On konačno otvara mogućnost koja nam je dugo nedostajala da imamo ujednačenost procjena nekretnina, a ne da imamo situaciju nereda i zapravo da se to radi kako kome padne na pamet. Radi se o velikom, važnom, preciznom sustavu koji će sigurno Hrvatsku kada zaživi učiniti i funkcionalnijom i organiziranijom zemljom i klub HNS-a će ga naravno u potpunosti podržati. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Vedran Babić. Hvala poštovana potpredsjednice, poštovana ministrice sa suradnicama. Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina uređuju se osnovni pojmovi iz područja procjena vrijednosti nekretnina, određuju se procjenitelji, sastav i nadležnost procjeniteljskih povjerenstava i visokog procjeniteljskog povjerenstva, nadležnost upravnih tijela županija, grada Zagreba i velikih gradova u provedbi ovog zakona, metode procjenjivanja vrijednosti nekretnina, način procjene vrijednosti prava i tereta koji utječu na vrijednost nekretnine, način procjene iznosa naknade za izvlaštene nekretnine, način prikupljanja, evidentiranja evaluacija izdavanja podataka potrebnih za procjene vrijednosti nekretnina za sve nekretnine u Republici Hrvatskoj neovisno u čijem su vlasništvu. Posebno su razrađene odredbe procjene vrijednosti nekretnina u postupcima izvlaštenja uvažavajući postojeći zakonodavni okvir Republike Hrvatske, zatim odluke Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu te vodeći računa o ravnoteži između privatnog i javnog interesa. Na predloženi način uređujući sustav vrednovanja nekretnina usvajaju se i odredbe Direktive 2014./17/EU. U predmetnom zakonu preneseni su osnovni stručni pojmovi, osnove vrednovanja i propisane metode procjene vrijednosti nekretnina koje su bile definirane uredbama o procjeni vrijednosti nekretnina. Navedenom Uredbom o procjeni vrijednosti nekretnina uređena su temeljna pitanja procjene vrijednosti samih nekretnina a pravilnikom o metodama procjene vrijednosti nekretnina podrobnije su razrađene metode procjene vrijednosti nekretnina. Uredbom o procjeni vrijednosti nekretnina te pravilnikom o metodama procjene vrijednosti nekretnina donesenim prošle godine procjena vrijednosti nekretnina uvedena je u naš pravni sustav na način kako je to određeno standardima i propisima zemalja Također predmetnom uredbom uspostavljen je sustav procjenjivanja vrijednosti nekretnina temeljen na 3 stupa a to su procjenitelj, odnosno osoba koja će procjenjivati, metode kojima se procjenjuje i podaci na temelju kojih se procjenjuje. Uredba i pravilnik doneseni su iz jednostavnog razloga jer je utvrđeno da postoji nedostatak sustavnih pravila za procjenu vrijednosti nekretnina a što je dovodilo do brojnih nepravilnosti u praksi prilikom procjene vrijednosti nekretnina na tržištu. Primjenom navedene uredbe i pravilnika uočena je određena pravna praznina te se ukazala potreba za donošenjem Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. Uvođenje pojma procjeniteljskih povjerenstava koja bi bila stručna tijela na razini županija velikih gradova i grada Zagreba i od kojih se očekuje da formiraju zbirku kupoprodajnih cijena i automatski razmjenjuju podatke za cijelu državu moraju se utvrditi ovim zakonom. Također ovo je nužna pretpostavka iz uvođenja poreza na nekretnine jer bi upravna tijela jedinica lokalne, regionalne samouprave te povjerenstva bila lokalno nadležna za pribavljanje evaluaciju i izdavanje podataka o tržištu nekretnina, vođenje zbirke kupoprodajnih cijena a na temelju podataka iz zbirke kupoprodajnih cijena za izradu planova približnih vrijednosti i izlučivanje drugih podataka nužnih za procjenu vrijednosti nekretnina, osobito kamatnih stopa na nekretnine, koeficijenata za prilagodbu, indeksnih nizova, koeficijenata za preračunavanje, poredbenih pokazatelja za izgrađene nekretnine i preduvjeta za uvođenje poreza na nekretnine je i odabir metode za masovne procjene vrijednosti nekretnina. Nadalje, uvođenjem aplikacije e-nekretnine uspostavlja se i održavanje informacijski sustav tržišta nekretnina koji je temelj provedbe ovog zakona a on čini zbirku kupoprodajnih cijena i plan približnih vrijednosti. Troškovi za uspostavu sustava predviđeni su u državnom proračunu a odnosi se na nabavu informatičke aplikacije i održavanje softwarea te za izradu početnog stanja baze i cjenovnih blokova. Također u državnom proračunu predviđena su i sredstva za rad vanjskih članova visokog procjeniteljskog povjerenstva. Troškove procjeniteljskih povjerenstava osnovanih u županijama, gradu Zagrebu, odnosno velikom gradu snose županije, grad Zagreb, odnosno veliki gradovi. Napominje se da će za izdavanje podataka u okviru povjerenih poslova upravnih tijela jedinica lokalne i područne samouprave imati mogućnost naplate odgovarajuće pristojbe odnosno naknade kao i uštede u racionalnom upravljanju vlastitim nekretninama te u postupcima izvlaštenja. U toku provedbe Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina uočeno je kako se dio procjenitelja prilikom izrade …/Govornik se ne razumije./… elaborata ne pridržava odredbi iste. S obzirom da uredbe ne mogu sadržavati odredbe nadzora i sankcije za prekršaje nužno je zakonskim odredbama žurno osigurati provedbu propisa i time pravnu sigurnost za investitore i vlasnike te ujednačenost procjena vrijednost nekretnine u sudskim postupcima i u postupcima izvlaštenja. Također u toku provedbe Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina uočena je potreba za žurnim uvođenjem organiziranog prikupljanja i evaluacije podataka za potrebe procjene vrijednosti nekretnina. Navedeno se posebno odnosi na periodičke procjene koje se izrađuju za veće količine nekretnina u portfeljima banaka iz obveze prema posebnim propisima. S obzirom da se tržišna vrijednost nekretnina može odrediti samo iz tržišnih podataka a koji se u ovom trenutku ne prikupljaju i ne evaluiraju za potrebe procjenitelja otežana je istovremena procjena većeg broja nekretnina mogla bi zakočiti uredno poslovanje. Pojedini gradovi su samoinicijativno pokrenuli prikupljanje navedenih podataka prema svojim pravilima što dodatno dovodi do neujednačenosti kod procjenjivanja. Iz ovih razloga potrebno je žurno zakonskim pretpostavkama omogućiti formiranje procjeniteljskih povjerenstava te organizirano prikupljanje i evaluaciju podataka za procjenitelje. Slijedom navedenog klub SDP-a podržati će Prijedlog zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. Hvala. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovana gospođo ministrice sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege. Klub HDZ-a predlaže ministrici odnosno Vladi da se ovaj zakon uputi u drugo čitanje jer držimo da donosi dobra rješenja, no da je potrebno još dodatno definirati pojedine norme koje su zakonom uređene i da ustvari nema opravdanog razloga da se zakon donese po hitnom postupku. Zašto? Nema iz razloga što usprkos nedostacima uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina, ona je na snazi, postoji pravilnik o metodama za procjenu vrijednosti nekretnina, prema tome na razini Vlade su doneseni dokumenti koji omogućavaju da se provodi uredba. Ako je potrebno intervenirati u uredbu nek se intervenira, ali bilo bi dobro zbog ovoga ovoga sabora i zbog kvalitete samoga zakona o procjeni vrijednosti nekretnina da zakon ide u normalnu, redovnu proceduru i da se ne izglasava po hitnom postupku zbog svih onih primjedbi koje ću sad dijelom i ja iznijet. Neke je iznio kolega Linić. Mislim da ima doista elemenata da Vlada takav prijedlog prihvati. U prvom redu ja držim da je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina trebalo definirati pojam nekretnine. Nekretnina je definirana u nekoliko zakona, definirana je u Zakonu o vlasništvu i drugih stvarnim pravima na koje se ovaj zakon u svom 4. članku vezuje. Definirana je Zakonom o porezu na promet nekretnina, definirana je Zakonom o posredovanju pri prometu nekretninama i rekao sam ovim zakonom ona nije definirana, vezuje se na Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Zašto to govorim? To govorim iz razloga što mi se čini da ovaj zakon treba u svojoj cijelosti pobliže definirati nekretninu. Doista se stiče dojam da je prvenstveno zakon pisan za građevinsko zemljište i zgrade, građevine, a da je u manjoj mjeri oslonjen i vodi računa o ostalom zemljištu, … poljoprivredno zemljište, bilo da su šume, bilo da je šumsko zemljište. I stoga su čak i date određene primjedbe u javnoj raspravi koje govore da bi bilo dobro da se dodatno u zakonu obrazlože način i odvoji način procjene vrijednosti nekretnina koje su građevine, građevinsko zemljište u odnosu na šume i šumsko zemljište. Dapače, da pravilnik koji će propisivati vrijednost poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta donosi resorni ministar za poljoprivredu i šumarstvo, a ne resorni ministar za prostorno uređenje i graditeljstvo. Naime, u raspravi je također istaknuta jedna dvojba, da li ovaj zakon i u kojoj mjeri ograničava mogućnost da se poljoprivredno zemljište procjenjuje po vrijednosti građevinskog zemljišta. Mi smo o tome jako puno govorili i mi u klubu HDZ-a kada smo donosili Zakon o izvlaštenju i kada smo tvrdili da Zakon o izvlaštenju bi trebao biti gotov donesen paralelno sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina, da je u vrlo velikom dijelu utvrđivanja vrijednosti nekretnina poljoprivredno zemljište s obzirom da se nalazi na građevinskom zemljištu koje je predviđeno za izgradnju određene prometnice procjenjivano kao građevinsko zemljište i to je onda pred vlasnika za koga se izvlaštenje provodi predstavljalo velike financijske probleme. Druga stvar koju također treba posebno istaknuti. Ja držim da je ovome zakonu gospođo ministrice trebala prethoditi izrada baze podataka odnosno definiranje e-nekretnine. Po meni imamo dovoljno, itekako dovoljno podataka. Ministarstvo financija, Porezna uprava raspolaže sa iznimnim brojem dokumenata kojima je procijenjeno zemljište u cijeloj Hrvatskoj. Brojna izvlaštenja su napravljena, dakle samo je trebalo uzeti određeno vrijeme i prići izradi baze podataka, utvrditi e-nekretnine, bazu podataka, e-nekretnine kako će se one nazivati i onda na temelju tih podataka krenuti u izradu samoga zakona i donošenje zakona u Hrvatskome saboru. Govorim tim više što nam je na raspolaganju jedan akt jedan akt kojega donosi opći akt kojega je donijela Vlada Republike Hrvatske. I kada govorimo o e-nekretninama, ja iznosim ideju, mislim da ministarstvo to nije, o tome vjerojatno nije razmišljalo. Ali mi se čini potpuno oportunim i logičnim da umjesto e-nekretnine, umjesto baze podataka, vi jako dobro znate gospođo ministrice da smo na temelju inspire direktive formirali nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka … kako je kratica. Ja držim da ta baza prostornih podataka koja je u Republici Hrvatskoj, koja mora biti temelj za i omogućava upravo svim korisnicima da istu koriste, koja se formira u velikom broju razina od katastarske čestice, visine čestice, kulture čestice, namjene tog prostora itd., itd., klimatskih uvjeta, da se na tu bazu podataka doista mogla povezati i ova baza podataka, a ne osnivati neku novu bazu jer bi bilo najbolje da potpuni podaci o čestici koji uključuju njenu vrijednost upravo budu objedinjene na toj jednoj univerzalnoj, ako tako mogu reći, nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. To je baza koja bi mogla itekako ovome doprinijeti. U samome obrazloženju zakona piše da se zakon donosi iz razloga kako nam predstoji donošenje Zakona o porezu na nekretnine. Žao mi je što nema ovdje kolege Linića. Ja se ne slažem da je u tako kratkom vremenu moguće donijeti Zakon o porezu na nekretnine iz razloga što držim da je prije toga potrebno rasteretiti cijenu rada u Republici Hrvatskoj, ali s druge strane maksimalno srediti javne registre u Republici Hrvatskoj. Ja sam i jutros kada je ovdje u sabornici bio predsjednik Vrhovnog suda i govorio o stanju sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj se posebno u replici kolegi Šukeru osvrnuo na nedostatak sređenih javnih registara u Hrvatskoj u prvom redu sređenog katastra, sređene zemljišne knjige i s tim u svezi povezanih poreznih OIB-a odnosno poreznog broja građana kako bi se onda moglo kvalitetno provoditi i Zakon o Zakon o porezu na nekretnine. Jer dok nemamo sređeno imovinsko-pravno stanje u Hrvatskoj, dok se veliki broj građana nije upisan niti u katastru, niti u zemljišnoj knjizi nisam siguran da se može kvalitetno donijeti porez donijeti porez na nekretnine i razrez poreza na nesređenu gruntovnicu, na nesređeni katastar. Govorio sam i činjenicu to da je, da to ova Vlada nije kriva jasno da u proteklih 20 godina je manje uloženo. Sto puta manje je uloženo u sređivanje imovinsko-pravnih odnosa uređenje katastra i zemljišne knjige, nego što primjerice građani RH su u tom periodu uplatili za registraciju svog auta uključujući i osiguranje. Dakle, na registraciju najvažnije imovine građana a to su građevinske nekretnine, zemljište i zgrade u Hrvatskoj se kažem 100 puta uložilo manje u proteklih 20 godina nego što je trošak građana koji svake godine moraju uredno podmirivati registraciju svog vozila uključujući i osiguranje. Da ne govorim da je to najvažniji javni registar i on na određeni način mora pratiti donošenje ovog zakona, a posebno donošenje Zakona o porezu na promet nekretnina. Također u samome zakonu o tome je već bilo riječi definiraju se tri procijenjene tri metode koje, na kojima se temelji procjena vrijednosti nekretnina. Ja držim da su te tri metode dobro osmišljene, međutim da treba jasno propisati odredbe kada i u kojem slučaju koristimo jednu od ovih metoda. Jer kako to sam zakon piše ne može se

bi bilo dobro da se i u ovom dijelu koji je najvažniji, kojim se definiralo metode za utvrđivanje vrijednosti i procjenu vrijednosti nekretnina bolje propišu kriteriji kada će procjenitelj doći na jednu od ovih, odlučiti se za jednu od ovih metoda koje su zakonom predviđene. Još jedna stvar koju je također vrlo važno spomenuti kada govorimo o o povjerenstvima, da se povjerenstva spuštaju na razinu županije, odnosno velikih gradova. Međutim, zakonom se i omogućuje da u dogovoru između županije i drugih gradova u županiji se može spustiti povjerenstvo na razinu grada odnosno, na razinu drugoga grada. Ja držim da bi trebalo propisati da bi trebalo propisati kriterije u kojima pojedina jedinica lokalne samouprave bi mogla formirati povjerenstvo za procjenu, a ne da to na ovaj način se uredi po meni ne do kraja korektno. Dakle iz ovih razloga što doista ostaju brojne dvojbe oko definiranja definiranja samog postupka procjene zbog toga što nedostaje i nije izrađena baza podataka koji mogu poslužiti u prvom redu za poredbenu metodu, iz razloga što treba definirati nekretninu, iz razloga što treba jasno omogućiti i kriterije koje moraju ispuniti pojedini procjenitelji, mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice držimo da bi bilo dobro da se ovaj zakon uputi u drugo čitanje i da se na ove brojne primjedbe koje su iznesene u raspravi doista da kvalitetan odgovor i onda napiše konačan prijedlog zakona. Hvala. **Zgrebec, Dragica Hvala gospođo potpredsjednice, uvažena ministrice sa suradnicima. Gospodine Bačić, govorili ste o nesređenom katastru, a i ovaj zakon kao uvjet za uvođenje poreza na nekretnine i slažem se sigurno da je uređivanje katastra prevažna prevažna stvar koju treba svaka civilizirana država urediti. Međutim, mislim da je dobro da nije riješen katastar, jer uvođenjem poreza na nekretnine pomislite što će se dogoditi u Dalmatinskoj zagori na primjer, u jednom našem siromašnom području, gdje ljudi imaju neriješeni katastar, a isto tako su iselili iz tog područja i neki rijetki tamo još preživljavaju. I normalno da će oni svi prepustiti, neće platiti eventualno taj porez sutra prepustit će tu svoju imovinu državi. Država će to prodati nekom strancu i gdje je naš, koji je to scenarij za državu. Mislim strašno je da tamo piše u uvodu kako ste vi rekli, a i što smo pročitali, da je uvjet za sređivanje ovih nekretnina, uvođenje poreza na nekretnine. Mislim da porez na nekretnine i spominjanje njegovog prije rješavanja ekonomske situacije u ovoj državi nije normalan i da bi ekonomska situacija trebala biti nešto što bi trebalo riješiti prije sređivanja i katastra i procjena, a posebno uvođenja poreza. Jer strašno je čut da će se, da se govori o uvođenju nekih novih poreza u trenutnom ekonomskom stanju. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Branko Bačić, odgovor na repliku. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Sanader, slažem se sa vama, dakle da je pretpostavka uvođenju poreza na poreza na nekretnine prije svega smanjivanje cijene rada, odnosno smanjivanje ostalih poreza u RH jer bi uvođenje tog poreza u svakom slučaju bilo dodatno bi opteretilo hrvatske građane. Ali više od toga činjenica da je negdje oko 90% katastarskih općina u Republici Hrvatskoj još uvijek ima nesređenu zemljišnu knjigu i nesređeni katastar zemljišta. Dok se ne uspostavi, iluzorno je očekivati da se može u kratko vrijeme taj projekt riješiti. Naime u 20 godina samostalne Hrvatske države riješeno je svega 3% katastarskih općina, 3% se rješava, a 3% je u izlaganju. Dakle, sve skupa obuhvaćeno je oko 10%, negdje oko 350 katastarskih općina je, može reći da ima relativno uređenu zemljišnu knjigu i katastar nekretnina. Dok se to ne riješi, dok se ne priđe sustavnom rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, dok se ne riješi i baza o kojem sam malo prije govorio teško se može očekivati da se, da Republika Hrvatska uvede porez na nekretnine jer sam siguran da bi to dodatno opteretilo. Ne slažem se s vama u dijelu u kojemu govorite da je bolje da nemamo sređenu zemljišnu knjigu i katastar. Kada govorimo o tome da su europske države uvele porez na nekretnine onda su to bile one države koje imaju i sređeni katastar i sređenu zemljišnu knjigu. To što se u nas taj jedan od najvažnijih, a ako ne najvažniji javni registar uređuje jednom u 150 godina to nam nije na čast. Jer kao što sam maloprije rekao u proteklih 20 godina tri puta je napravljen popis stanovništva, u njega smo uložili oko 600 milijuna kuna, a na sređivanje cjelokupne imovine u proteklih 20 godina nismo uložili toliko. Prema tome, ne bih se složio da je dobro da nemamo sređen katastar i zemljišnu knjigu jer bi onda to riješilo brojne druge mogućnosti u Hrvatskoj. poštovane kolegice i kolege. Na samom početku izlaganja o prijedlogu Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina želim naglasiti da je predlagatelj u uvodnom obrazloženju ovog zakona objasnio da je glavni razlog donošenja ovog zakona taj što su nakon početnog razdoblja uspješne primjene Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina i Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina uočene određene pravne praznine zbog čega se pokazala potreba da se ova materija uredi donošenjem posebnog propisa. da je u provedbi uredbe uočena potreba za žurnim uvođenjem prikupljanja i evaluacije podataka za potrebe procjene vrijednosti nekretnina, a posebice na periodičke procjene koje se izrađuju za veće količine nekretnina u portfeljima banaka iz obveza prema posebnim propisima. S obzirom da se tržišna vrijednost nekretnina može objašnjava se odrediti samo iz tržišnih podataka koji se u ovom trenutku ne prikupljaju i ne evaluiraju za potrebe procjenitelja potrebno je isto omogućiti. Naglašava se i da učinkovito upravljanje i raspolaganje nekretninama kao preduvjet podrazumijeva poznavanje vrijednosti tih nekretnina neovisno o tome je li riječ o nekretninama u vlasništvu RH, jedinica lokalne ili područne odnosno regionalne samouprave ili pravnih ili fizičkih osoba. Ja postavljam pitanje hoće li ovaj propis doista riješiti ove probleme koje nažalost uredba i pravilnik nisu uspjeli riješiti? Ono na koji način se to pokušava riješiti je da se planira osnivanje procjeniteljskih povjerenstava kao stručnih tijela na razini županija i velikih gradova, formiranje zbirke kupoprodajnih cijena i automatska razmjena podataka za cijelu državu te izdavanje izvadaka iz izvadaka iz zbirke bilo bi u nadležnosti upravnih tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave. Osnovni set podataka o prometu nekretnina naplatnim putem, dnevno bi se automatskim prijenosom podataka preuzimao iz evidencije prometa nekretnina koju vodi Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava. Privremeno, do uspostave automatskog prijenosa podataka, podaci o prometu nekretnina dakle kupoprodaja, najam, zakup, prava građana i služnosti prikupljali bi se putem dostave ovjerenih ugovora od strane javnih bilježnika. A na opisani način prikupljeni podaci predstavljaju temelj za procjenu vrijednosti nekretnina a nakon prikupljenih podataka upravna tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave će provesti evaluaciju istih. Također, ministarstvo objašnjava u uvodnom obrazloženju da je razlog zbog kojeg se ovaj zakon donosi u hitnom postupku taj što se ustvari usklađuje sa direktivama EU kojim se između ostalih od zemalja članica traži da osiguraju postojanje pouzdanih standarda vrednovanja nekretnina i njihovu primjenu od ovlaštenih osoba. Smatram da su namjere predlagatelja dobre i vrijedne no s obzirom da su me kontaktirali predstavnici i predstavnice Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja ja moram priznati da nisam sigurna nakon onoga što su oni meni rekli da li će ovaj prijedlog zakona u svojoj primjeni doista i postići ono što je bila intencija samog predlagatelja. Naime, oni smatraju da ovaj dokument donosi jednu nelogičnu proceduru jer umjesto da se prvo propisalo obavezno uvođenje baze podataka pa tek potom propisala metodologija ovdje je obrnuto sve postavljeno zbog čega smatraju da su dovedeni u znatno lošiji položaj glede načina rada u odnosu na sve druge profesije. Smatraju da je nesigurnost njihovog položaja toliko visoka da su doslovce ugroženi sa svih strana i od strane zakonodavca, odnosno od nas, od naručitelja do raznih davatelja podataka koje nitko pri tome ne verificira kako se to radi npr. u Njemačkoj od strane odbora sudskih neovisnih vještaka. Upozoravaju da uvođenje nepreciznih pojmova o procjeniteljima iz članka 9. ugrožavaju zahtjeve pravne sigurnosti i vladavine prava iz članka 3. Ustava koji traži da pravna norma bude dostupna adresatima i za njih predvidljiva tj. takva da oni mogu stvarno i konkretno znati svoja prava i obaveze kako bi se prema njima mogli i ponašati. Iz ovako postavljenih odredbi sudski vještaci i procjenitelji ne znaju trebaju li biti članovima udruga ili ne što unosi naravno zabunu među osobe koje imaju ovlaštenje po prijedlogu zakona biti procjeniteljima. Sudski vještaci su uvjereni da se s primjenom ovog zakona neće postići sređivanje stanja na ovom području već da će doći čak štoviše i do još većih problema. Mišljenja su da tekst prijedloga Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina ne osigurava ni minimum uvjeta za rad na tržištu kao svih drugih djelatnosti. Smatraju da se odredbom prema kojoj procjenitelj i vještak hoda po gruntovnicama, istražuje je li se nešto prodalo u blizini nekretnine koja se procjenjuje bez adekvatnog valoriziranja tog istraživačkog rada kroz korektan cjenik krši ustavna kategorija jednakosti građana pri davanju ponuda za posao. Ukazali su i na nekorektan pristup ministarstva prema procjeniteljima jer nije osigurana baza ali će se kažnjavati procjenitelji ne budu li radili kako se to sviđa ministarstvu. Povjerenstvo za verifikacije se sastoji od državnih službenika i jednog člana vještaka procjenitelja koji će čak po traženju osporavanju neke procjene raditi novu. U Njemačkoj se radi o odboru od 5 neovisnih sudskih procjenitelja pa je sastavljanje takvog povjerenstva bez kriterija vrlo zabrinjavajuće po njihovom mišljenju. Nisu propisani načini imenovanja, potrebnog obrazovanja stalnog stručnog usavršavanja, razrješenja, načine udruživanja već se to rješava Zakon o sudovima i pravilnicima. Oni upozoravaju da je pomalo apsurdno da pravilnik o stalnim sudskim procjeniteljima nije donesene iako je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću završilo prije gotovo godinu dana, odnosno 28.lipnja 2014.godine. I onda oni pitaju kako će onda u opće njihova djelatnost biti regulirana ukoliko se i sada ne donese pravilnik kojim će to biti regulirano. Ja ću vam sad prenijeti ono što su oni meni predočili kao nekakve svoje zahtjeve, oni smatraju da je neophodno definirati dostupnu bazu podataka kako bi ih se u poslovanju izjednačilo s drugim sudionicama tržišta rada te im pristup toj bazi treba osigurati bez naknade, smatraju da je nužno utvrditi poseban cjenik za usluge procjenjivanja nekretnina te omogućiti korištenje javno dostupnih podataka s web stranice ovlaštenih agencija za promet nekretninama, kao iznimku iz pojašnjenja sukladno iskustvu njemačkih procjenitelja i navedenom stručnom radu. Oni smatraju da treba uskladiti propise s hrvatskom realnošću, sa tržištem, sa bazama podataka i platežnom oni kažu nesposobnošću nažalost hrvatskih naručitelja procjene. Te da je potrebno odobriti formiranje komore vještaka i procjenitelja koja će verificirati stručnost i sposobnost procjenitelja prema njihovoj naobrazbi, iskustvu i vrsti objekata koje vještače. S obzirom na sve prethodno rečeno, te da je ovako sročen prijedlog zakona gotovo pa nemoguće popravljati amandmanima ja apeliram na ministarstvo i na Vladu da ovom prijedlogu provede drugo čitanje kako bi se u međuvremenu konzultacijama sa strukom koja će na kraju krajeva i provoditi ovaj zakon popravio tekst zakona i pripremio na način da doista bude i provediv u praksi. pa moramo uvesti red, ali mi ne znamo na što će to proizići, što će time rezultirati. Pa ne smije biti ni jedno područje zakonski neregulirano. Apsolutno se slažem za zakon da, ali nikada za loš zakon. A kakav je zakon ako se ne zna čime će rezultirati? To znači da to nije zakon, nego to je eksperiment. A ako je eksperiment onda ovo nije Hrvatski sabor nego laboratorij. A ako je laboratorij onda me podsjeća na jedan eksperiment u sedmom osnovne kad je nastavnik kemije došao meni i rekao sad smo proizveli amonijak pa ajde pomiriši, vidi je li to stvarno amonijak. Kad sam pomirisao umalo sam ostao živ. Ne znam hoće li pogubne posljedice imati i primjena ovog zakona? Možda neće tako pogubne, ali siguran sam da neće nimalo poboljšati niti će dovesti reda u neuređeno područje jer je toliko nedefiniranih, nejasnih stavki. I ne samo da apeliram nego vas molim uputite u drugo čitanje ovaj prijedlog zakona. U jednom prijedlogu zakona stoji obrazloženje, u jednom djelu obrazloženja da je on zapravo preduvjet uvođenja novog poreza. Pa samo ako to stoji ne mogu biti za takav zakon. Znači ovim zakonom se najavljuje novi porez hrvatskim građanima, pa ne mogu biti za takav zakon jer sve što ne valja mi prekrivamo novim porezima. Pa dokad ćemo uvoditi nove poreze? Kolega Linić je, pa neću se puno osvrtat jer ga nema, rekao je da ne razumije poreznu politiku koju ne razumije porez na nekretnine. Samo bih dodao da uopće ne razumije poreznu politiku onaj tko ne zna da se porez plaća iz dohotka, a ne iz imovine, iz dohotka. A mi imamo specifičnu povijest iako ćemo uvoditi porez na nekretnine na ono gdje su ostavili naši preci, gdje je iseljeno, gdje je raseljeno, gdje nema nikoga, pustinja, ostala je i zemlja i kuća koje su urušavaju da to sada moramo rasprodavati ono što imamo da bismo platiti porez na to. Pa onda jedino to ponovna legalna nacionalizacija, a protiv sam toga. Sve manje je raspoloživog dohotka za plaćati porez. Naravno da je komunalna naknada komunistički simbol za mene, i naravno da treba s tim razriješiti, ali simbol tog doba jer je iz toga proizišlo, i to nema nikakvog ekonomskog ni pravnog uporišta zapravo da bi funkcionirala komunalna naknada, ali nove poreze nikad neću prihvatiti. Kazali ste da je Njemačka uvela, pa Njemačka ima bazu podataka, Hrvatska nema bazu podataka, pa Hrvatska ima ono što je imala za vrijeme Austrougarske, ništa nanovo. U 25.godina ništa novo po tom pitanju. I sad mi preskačemo bazu podataka, uvodimo zakon a nemamo pretpostavke za primjenu tog zakona. Osim toga koji su fiskalni učinci primjene ovog zakona? Ni to nema iako je zakon predviđa da biste to morali uvesti. U Hrvatskoj ne postoje standardi za procjenjivanje uopće, ne postoji obveza za edukaciju, za stalno usavršavanje, ne postoje glavni preduvjeti za obavljanje tako jedne važne djelatnosti. Što je sa kvalifikacijama? Ovaj zakon je definiran i kvalifikacije. Koje su kvalifikacije potrebne da bi netko bio procjenitelj? Iz zakona se to ne razaznaje. Uvodite novu terminologiju gospođo ministrice, ne mogu se oteti dojmu da novi pojmovnik pogotovo u području ekonomske struke i znanosti ulazite kaže da procjena vrijednosti nekretnine za koju ne postoji tržište, može biti, ona je na tržištu, ne može ne postojati tržište. Može tržište ne funkcionirati, ali kako može ne postojati ako postoje nekretnine. Gdje su one? Izvan tržišta. A što je tržište? Mjesto gdje je ponuda i potražnja. To što ima ponude, a nema trenutno potražnje, to ne znači da ne postoji tržište. Ako nema tržišta od kuda primjena tržišnih modela? Kažete tako gdje nema tržišta primijenit ćemo tržišne modele. Kako je moguće primjenjivati tržišne modele tamo gdje nema tržišta? To vam sve piše u članku 3. Jedan tehnički nedostatak gdje god ima naziv nekretnine imate jedan viška slovo e, gdje je god nekretnina, ide malo e pa onda veliko N i tako kroz cijeli tekst prijedloga koji je došao u … Imate pojam čisti prihod, taj pojam ekonomska kategorija ne pozna, čisti prihod. Vi novi termin uvodite. Vi uvodite nešto što može samo sablazniti ekonomsku znanost. Kamata na nekretnine. Ne znam, ne mogu naći riječ kako objasniti tko je taj koji je našao pojam kamata na nekretninu. Pa ne znam gdje je taj studirao, na kojem fakultetu je bio, što je učio, na kojem ekonomsku je fakultetu je završio ili možda nije završio. Ali kakva kamata na nekretnine za Boga miloga? Ne znam kako može tako nešto stajati u jednom zakonu. Znam da ćete se čuditi što se čudim, pa moram se čuditi. Kamatna stopa na nekretninu, pa najradije bi zaklopio i ne čitao dalje, ozbiljno vam kažem. Ovo je strašno što moramo čitati. Pogledajte sada jednu definiciju molim vas, kaže tržišna vrijednost prava građenja utvrđuje se u financijsko-matematičkom postupku kapitalizacijom razlike između kamate nekretnine i kamate na pravo građenja prema kamatnoj stopi na nekretnine i dužini trajanja. Kamata na pravo građenja, kamata na nekretnine, to ne znam tko ovo može formulirati ovako. Svi mogući intelektualni kapaciteti koji vladaju strukom nikad ne bi mogli ovako nešto smisliti. I financijsko-matematički postupak je u glavi u zaglavlju piše, to je financijsko-matematički postupak kamatna stopa na pravo građenja i kamatna stopa na nekretnine. Pa najradije ne bi više ni govorio nego bi stao nakon ovoga. A o direktivi koja propisuje implementaciju korištenja međunarodnih standarda koja je donešena, ona obvezuje da se članice implementiraju tu direktivu tek 2016.godine. Znači nije ni hitno što se tiče EU. Evo direktive, evo prevedena u cijelosti. Ne znam čemu umjesto da uređujemo bazu da pripremamo ono što nam je nužno za zakon, mi donosimo zakon da nemamo pripreme nikakve. Kaže u zakonu da se sastoji povjerenstvo od predsjednika i 4 člana. Jedan od članova može biti zamjenik. Kakav je to zakon u kojem imamo riječ može? To nije zakon kada sadržava može. I dalje onda kaže odluku o imenovanju i razrješenju predsjednika i zamjenika, a što ako nema zamjenika pa onda je barem u ovom drugom dijelu je moglo pisati i eventualnog zamjenika jer zamjenika nema jer piše u prethodnom stavku da samo eventualno može biti zamjenik. I vidim da mi je vrijeme pri kraju iako bi mogao ovako još dva sata nabrajati sve što na ovoliko malo stranica može stati. Čak ni sastav povjerenstva nije ograničen broj mandata nego kada ih se imenuje mogu stalno doživotno na tome ostati i stalno ih se birati. Ja vas molim i apeliram još jedanput, nije problem reći idemo u dva čitanja pa ćemo jer ovaj zakon se ne može amandmanima popraviti. Razmišljao sam napisati desetak amandmana, počeo sam ih pisati ali je nemoguće to sve tako napraviti i evo predlažem da uputite u drugo čitanje kako bismo zajednički izglasali ovaj potreban zakon ali ne ovakav. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ada DAmjanac, replika. Zahvaljujem se poštovana potpredsjednice. Kolega Mariću opet politizirate donošenje zakona. spominjete plaćanje poreza na nekretnine, govorite o novoj nacionalizaciji iako to baš nema direktne veze sa ovim zakonom. Zar vi ne mislite da bi vi upravo sa ove strane sabornice trebali biti prvi koji ćete se zalagati za plaćanje poreza na imovinu jer sjetimo se da je u vrijeme upravo vaše vladavine došlo do najveće pljačke naše države i da najveći broj nekretnina je stečen upravo u to vrijeme. A kada govorimo o ovom zakonu onda sigurno da je učinkovito upravljanje i raspolaganje nekretninama upravo uvjet koji podrazumijeva poznavanje vrijednosti tih nekretnina i da će to upravo olakšati i jedinicama lokalne samouprave i smanjiti konačno troškove jedinice lokalne samouprave kada budemo imali konačne cijene vrijednosti nekretnina. Jer sada za svaku nekretninu koju ima jedinica lokalne samouprave vi morate plaćati sudskog vještaka i to su stravični troškovi za jedinice lokalne samouprave.

Ne znam u čemu ste vi mogli prepoznati politiziranje u tome što sam govorio o kamatama na nekretnine i o kamatama na građenje, a to što u uvodu piše da je ovo pretpostavka za uvođenje poreza na nekretnine to nije politiziranje. Nisam nikada govorio vi i mi i vi to sada govorite meni, vi s te strane, mi s ove strane. Kada ste to čuli od mene da nisam za porez na imovinu? Ali nemojte miješati porez na nekretnine i porez na imovinu. Naravno jer je stalo nekima da njihovi prijatelji kada prodaju poduzeće vrijedno nekoliko stotina milijuna eura ili skoro milijardu eura ne plati ni kunu poreza jer ste protiv toga da se uvede porez na kapitalnu dobit a jeste za nekretnine. Jer naravno lijepo je dobiti milijardu nečega i ne platiti ni lipe. E nisam za to i to nije politiziranje, to je moj stručni stav, nisam za to da se ne plaća porez na toliki prihod i da se to ne smatra ničim, ni dohotkom, ni prihod jer je to neoporezivo. A da nekome kojemu je ostala stara kuća u Dalmatinskoj zagori ili u Istri ili u Slavoniji i zemljište neobrađeno jer nema nikoga da sada mora iz Zagreba plaćati još tamo i nekretninu na taj, porez na takvu nekretninu. I to nema nikakve veze sa politiziranjem ali ima itekako ovo što ste vi govorili. Hvala. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Marić, dosta smo dugo tu pa postoji mogućnost da sam krivo razumio ono što ste rekli, ja vas molim unaprijed da me ispričate ako jesam. Ali s obzirom da vi volite terminološku preciznost, meni se čini da e-nekretnina nije greška u zakonu nego e-nekretnina je informatički sustav koji sadrži zbirke kupoprodajnih cijena i planove približnih vrijednosti da se ja precizno izrazim u tom smislu. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Kolman, dobro ste vi čuli samo niste do kraja razumjeli. I ja imam pravo na cinizam. Ako ne postoji registar pa onda sam namjerno rekao što će to u zakonu kada takvo nešto ne postoji, da je greška da u svakoj, nisam slučajno rekao da u svakoj riječi nekretnina ima ispred E ali evo naravno nisam do kraja objašnjavao zašto sam tako rekao pa niste onda, doslovno ste shvatili. Ali mi nemamo registar nekretnina, mi nemamo nikakvu bazu a kamoli internetsku bazu. Čega imamo? Zato sam u tom smislu, da je to nepotrebno i suvišno. Najprije napravimo pa onda uvedimo E ispred N, veliko. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ali ako nešto ne počnemo nikada nećemo imati. I sada molim ministricu Anku Mrak Taritaš za završnu riječ. Hvala lijepa uvažena gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici u Hrvatskom saboru. Ovdje je bilo dosta tema o Zakonu na porez na nekretnine. Mislim da je svima u ovom uvaženom Domu jasno da taj zakon nije uveden i mislim da se dobro, da nas sjećanje ne vara zašto nije uveden. Nije uveden iz razloga što smo utvrdili i mi iz resornog ministarstva da bi se mogao takav zakon uvesti, da ima niz preduvjeta kojih je potrebno napraviti od evidencije nekretnina i svega ostalog i da je to bio jedan od razloga. Tako da ne bih htjela ovaj zakon vezati uz taj zakon. Htjela bih reći nekoliko stvari. Ovaj zakon se ne može gledati samostalno, treba ga gledati zajedno sa Zakonom o vlasništvu i zajedno sa Zakonom o izvlaštenju. Jednako tako bih se htjela referirati na direktivu. Pa direktiva ima u prijelaznim odredbama jedan članak koji kaže da države članice najkasnije do 21. ožujka 2016. godine moraju stvoriti, donijeti zakone i stvoriti sve preduvjete i učiniti sve da oni koji rade po tom zakonu u smislu stambenih kredita i vezano uz te kredite moraju imati sve preduvjete da mogu raditi, inače 21. ožujka 2016. ne mogu to činiti. To znači sudski vještaci iza 21. ožujka 2016. neće moći raditi posao na način koji rade ako im država članica a to smo mi ne stvori preduvjet. da bi uopće mogli uvesti e-nekretnine. E-nekretnine su nešto drugo. E-nekretnine nisu objedinjeno katastar i gruntovnica, e-nekretnine su cjenovni razredi. Gdje se uz, ja evo pozivam kada netko ima nekakvu pauzu da na web stranici našeg ministarstva odre i pogleda nešto što se zove ISPU, to je informacijski sustav prostornog uređenja koji smo mi uveli koji tamo postoji gdje su snimak iz zraka svih nekretnina. I na takvom jednom sustavu, možemo otići i u sustav na koji smo vodili e-poplave i poplave smo vodili na takvom sustavu, će biti e-nekretnine gdje će na nekretninu, gdje će biti kupoprodajni ugovor biti evidentirano da je na toj nekretnini bio kupoprodajni ugovor i elemente iz tog kupoprodajnog ugovora koji su potrebni da bi se odredili vrijednost nekretnine. Dakle zašto ovaj zakon u dva čitanja? Samo iz razloga da možemo napraviti sve i stvoriti preduvjete da s 21. ožujkom 2016. može funkcionirati. Dakle da sustav može raditi i da naši kolege jednako tako u tom sustavu mogu biti. To je razlog zašto idemo. A zašto navodimo? Dakle moramo imati zakon da bi mogli krenuti u program koji se zove e-nekretnine i on je apsolutno nepoznat i nemamo osnov ni za javnu nabavu i za sve ostalo iako smo sve preduvjete napravili. No međutim, ja sam zadnja osoba koja bi pred ovaj Sabor dovela eksperiment. Dakle iza svakog zakona koji pred ovaj uvaženi Dom predlažemo, iza svakog tog zakona stoji niz provjera koje mi činimo u ministarstvu. Tako sam ja i u uvodnom izlaganju da smo vršili provjere u odnosu na metode. I onda smo, metode međusobno nismo komparirali. Naravno da između metode na kojoj će se procjenjivati postojati će velike razlike. Ali u okviru jedne metode smo dali nekoliko procjenitelja da vrše procjenu i u okviru jedne metode smo vidjeli te male razlike. Dakle e-nekretnine, ovaj zakon nam je preduvjet za program e-nekretnine. E-nekretnine je program koji će biti otvoren za sve građane Republike Hrvatske da vide kako i što se dešava Ovaj čas na našu žalost, bilo bi bolje da je to više je relativno mali broj kupoprodajnih ugovora pa će to biti moguće sagledivo. Nismo ni na jedan način opteretili niti jedan veliki grad, niti jednu županiju, niti jedan grad nego smo rekli Ministarstvo je osiguralo novce u proračunu, imamo novce da to napravimo, uspostaviti ćemo sustav, dati na upravljanje svima tako da imaju sustav kojim mogu upravljati. I jednako tako tu je bilo niz stvari, od pojmovnika treba gledati Zakon o vlasništvu i Zakon o izvlaštenju. Jednako tako mi smo ovdje govorili o prethodnom učinku, to znači da je rečeno da je vrijednost zemljišta uporabna vrijednost u trenutku izvlaštenja. Ne ono što će ono biti nakon izvlaštenja nego uporabna vrijednost u trenutku izvlaštenja. I tu u jednom času kad je uvažen zastupnik gospodin Marić rekao da nema ni volje ni želje ni sve one epitete vezano uz ovaj zakon što apsolutno ja uvažavam, govorili ste o tome da u ovom zakonu govorimo i o nekretninama koje nemaju tržišnu vrijednost. Pa govorimo. To su ceste, dakle park, park nemate kom prodat i ne treba ga prodavat ali on mora imat neku vrijednost. To je crkva sv. Marka, crkvu sv. Marka nitko ne može kupiti ali moramo znati što je vrijednost. Prema tome tu govori i o tome, svaka nekretnina mora imati nekakvu svoju vrijednost i biti izražena u vrijednostima, dakle to je to što govori kad ste rekli nema tržište za nekretnine. Pa nema tržište za crkvu sv. Marka, nema tržište ni za trg ispred crkve sv. Marka, dakle nema tržišta za to ali oni imaju nekakvu svoju vrijednost. To su takve nekretnine. Dakle zakon po prvi put u Hrvatskoj imamo ovakav zakon u Saboru da raspravlja o ovakvoj problematici, o problematici procjene nekretnine, kako se procjenjuje, što se čini. Hrvatska je jedna jedina zemlja od svih članica Europske unije koja to nema. Koristili smo iskustva svih mogućih članica, opredijelili se za iskustva koja su nam inače po regulativi najbliže. Svjedoci smo niza situacija gdje su se na različite načine procjenjivale nekretnine. Želimo regulirati i taj problem i u konačnici, želimo olakšati posao sudskih vještaka jer na ovaj način će njima, iako im se u startu čini da je to jako je to jako komplicirano, mi ćemo im zaista i olakšat posao i olakšat posao svima nama. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala ministrice. Branko Bačić, replika. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovana gospođo ministrice, direktiva koju ste spomenuli, koja propisuje rok čini mi se 16. ožujka ožujka iduće godine 2016., propisuje uspostavu standarda koji će omogućiti vrednovanje nekretnina u Hrvatskoj. No to još uvijek ne znači da te standarde ne može donijeti Vlada Republike Hrvatske, da ih mora donijeti Hrvatski sabor. Dobro je i pozdravljam, što sam rekao u svom uvodnom izlaganju, dobro je od vas i od Vlade da te standarde želi osnažiti u Hrvatskom saboru donošenjem zakona i mi u HDZ-u nemamo ništa protiv toga zakona. Dobro da ste zakon predložili, ali držimo da on u ovom trenutku nije takav da rješava sve ove dubioze, dvojbe koje smo tijekom rasprave i u ime kluba i pojedinačno iznijeli. Pa držim, to sam i rekao da ste na dobrom putu ali da postoje, ima na kraju krajeva i dovoljno vremena, još je pred nama 7-8 mjeseci pa čak i do tog roka koji po meni nije, ne znači da ga mora Hrvatski sabor ovaj zakon donijeti već se može i dalje ići sa uredbom Vlade dok se ne ispune pretpostavke koje smo naveli u samome izlaganju, a to je da se još bolje razrade i metode i određivanje metode i kvalifikacije za procjenitelje i uspostavi baza podataka. Držim da se ta baza doista može ne u kratkom roku, ali u određenom vremenu se može uspostaviti i sve ono što smo govorili u ime kluba. Prema tome, direktiva nalaže određene standarde koje treba uspostavit ali ne tvrdi da to mora donijeti Hrvatski sabor, može i Vlada, a dobro da ste vi odlučili da je donese Sabor, samo još zakon popravimo. Ne možemo ga popravit amandmanima, to se nadam i vi s time slažete. Do drugog čitanja iz ovoga što smo sve zajedno rekli mogli biste napravit dobar zakon. Hvala. Odgovor na repliku, ministrica Anka Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo uvaženi gospodine zastupniče Bačić. Dakle do 21. ožujka 2016. zemlja članica mora osigurati pouzdane standarde vrednovanja nekretnina i njihovu primjenu, dakle moramo osigurat da može biti primijenjeno od ovlaštenih osoba. Da bi to osigurali moramo uvesti e-nekretnine, ali da bi to mogli osigurati vi kao i ja dobro znamo da kada donesemo pravilnik i uredbu da pravilnik i uredba nema onaj prekršajni dio. Zakon ima prekršajni dio, a mi svi funkcioniramo na način da moramo imati uz mrkvu i ono nešto drugo i zbog toga smo se odlučili na zakon. bila sasvim dovoljna i da smo uredbom mogli sve to učiniti vjerojatno bi još pričekali sa zakonom. No međutim, uredba nije bila dovoljna, ovaj zakon ima još niz pravilnika koji su već u pripremi i bit će i mi cijenimo da nešto što se zove aplikacija e-nekretnine za koju već imamo najavu da može za 170 dana zaista biti napravljena, da će znatno olakšati život, prvo i osnovno sudskim vještacima i onda i svim drugima koji na bilo koji način moraju ući u posao s nekretninama. Hvala lijepa. Gospođo ministrice, ne sumnjam uopće da vi imate namjeru eksperimentirati, slažem se s vama. Međutim, ako ste sami rekli da moramo ići s nečim pa ćemo vidjeti u primjeni što ćemo doživjeti … zaista ne upuštamo u veliku razinu rizika. A taj rizik povećavamo i volio bih da se osvrnete i na to što sam najviše posvetio vremena, terminologija koja govori i naziva se kamatnom stopom na nekretnine, kamatom na nekretnine, kamatom na građenje i kamatnom stopom na građenje, kako ne nazvati eksperimentom kad netko uvodi u zakon pojmove koji ne postoje uopće. Ako me niste čuli ponovit ću. kako ne nazvati eksperimentom ako netko uvodi ekonomske pojmove koji ne postoje i kamatna stopa na građenje, kamatna stopa na nekretnine i kamata na nekretnine. To ne postoji. I zar to nije onda eksperimentiranje? Što se tiče ovdje se govori da će se procijeniti i ono što nije, za što ne postoji tržište. Vi kažete za crkve ne postoji tržišna cijena, utvrdit će se. Ma za njih se ne može utvrditi cijena cijena po tržišnom modelu jer su to neprocjenjivi objekti. Kamenita vrata ili katedrala se ne procjenjuje, a kamoli po tržišnom modelu to procijeniti. A po ovom zakonu vi kažete da ćete takve objekte procjenjivati po tržišnom modelu. Zar i to nije jedna vrsta eksperimenta? mislimo da nije eksperiment. Dakle, postoje tri metode i ovo o čemu vi govorite je vezano uz metodu. Mi govorimo o vrijednosti nekretnine za koje ne postoji tržište. No međutim, teško je na način, treba gledati kompletan zakon od početka do kraja, vezat ga uz Zakon o vlasništvu, vezat ga uz Zakon o izvlaštenju jer je to pomoć za provođenje tih zakona i tog načina i niz stvari je ovim zakonom na taj način definirano. Ovo o čemu vi govorite je vezano uz metode procjenjivanja, pa različita metoda procjenjivanja ima različite elemente koji će u njoj biti. Hvala gospođo potpredsjednice. Poštovana ministrice, mislim da bi trebalo razlikovati kupoprodajne ugovore za promet nekretnina koji se odvijao na slobodnom tržištu gdje vlada režim ponude i potražnje i gdje se postiže tržišna cijena. Dakle, tržišna cijena je ona cijena koja se u datom momentu može postići na slobodnom tržištu i takve kupoprodajne ugovore treba razlikovati od kupoprodajnih ugovora koji su nastali u postupku izvlaštenja bar sad u ovom periodu dok se ne ustroji baza podataka sa kupoprodajnim ugovorom koji su nastali slobodnim prometom nekretnina. Dakle, razlika je, jer sada kada se izvlašćuje nekretnina nema usporednih podataka i zato sam vas ono prethodno i pitala o metodama i pravilniku o metodama procjene na koji način i kako se primjenjuju. Dakle, dok se ne ustroji baza podataka o kupoprodajnim ugovorima koji će biti rezultat prometa nekretnina na slobodnom tržištu trebalo bi zanemariti kupoprodajne ugovore sa cijenama koje su postignute prilikom izvlaštenja jer to nisu tržišne vrijednosti, niti su to tržišne cijene za predmet predmet izvlaštenja, odnosno nekretnine. I u tom smislu vlasnici nekretnina u ovom prijelaznom periodu da ga tako nazovem će biti oštećeni. Dakle, mislim da bi u tom pogledu i u Zakonu trebalo navesti neki prijelazni rok u kojemu ugovori sa cijenama koje su postignute prilikom izvlaštenja ne bi trebali bit oni koji će se koristiti kod daljnjih procjena, odnosno baze podataka za kupoprodajnog ugovora koja će se ustrojiti. Hvala lijepa. na repliku. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo. Kod izvlaštenja nema kupoprodajnog ugovora, ali u članku 56., oprostite. Članak 57. kaže: "Za procjenu vrijednosti nekretnine i izvođenje nužnih podataka koriste se kupoprodajne cijene i drugi podaci kao kao što su najamnine, zakupnine, troškovi gospodarenja i skup obilježja nekretnina koji nisu pod utjecajem neobičajenih ili osobnih okolnosti." koriste se svi podaci koje imaju. Neke podatke dobivamo od Porezne uprave, neke podatke ćemo sad dobivati direktno. Dobili smo cijelu bazu podataka svih kupoprodajnih ugovora i svih drugih što je bilo u 2014. i nama je to sasvim dovoljno da krenemo sa bazom e-nekretnina. Ali ne možemo ugovoriti bazu e-nekretnina bez zakona da tako najjednostavnije kažem. Ali se koristi sve što je. Dakle i to u članku 57. stoji da to su uz klasični kupoprodajni ugovori i sve ostalo što se uz nekretninu veže. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Zaključujem raspravu. Kolegice, dozvolite da ja završim pa vi sa ministricom kasnije riješite to. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona ćemo glasati naknadno. I sada informaciju za sutrašnji rad. Počet ćemo u 10,00 sati glasanjem o točkama koje su pripremeljene za glasanje. Neke nećemo moći s obzirom da ima amandmana, a Vlada se nije očitovala. Onda ćemo nastaviti raspravu sa Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama. Pa ćemo se vratiti na Konačni prijedlog zakona o računovodstvu, te na Zakon o sustavu unutarnje kontrole u javnom sektoru i Zakon o potvrđivanju Sporazuma o oporezivanju dohotka od štednje između Jerseya i Hrvatske. I time bismo sutra zaključili. Hvala lijepa.